uvaženi predstavnici ministarstva i kabineta, drage kolege poslanici, građani Srbije, ja sam Milija Miletić i dolazim iz Svrljiga. To je najlepša opština u Srbiji, koja se nalazi pored grada Niša. To je najlepši grad u Srbiji.Inače sam izabran sa liste SNS – Aleksandar Vučić i Skupštini predstavlja Ujedinjenu seljačku stranku čiji sam i predsednik.Ja ću kao i do sada govoriti o svim onim aktuelnim stvarima i problemima koji se tiču zakona koji su na dnevnom redu, koji se tiču jugoistoka Srbije. Mogu da kažem velike pohvale za sve one projekte koji su završeni, koji se završavaju, a to je putna infrastruktura, železnička infrastruktura, dogradnja aerodroma u Nišu. To su sve pozitivne stvari. To je sve urađeno za dobrobit svih nas koji živimo na jugoistoku Srbije.Velika Srbije.Velika stvar za sve nas jeste konkretno rad na završetku železničke pruge od Niša preko Svrljiga, Knjaževca, Zaječara, dole prema Prahovu, prema Boru. Mogu da izvestim sve vas da se pruga radi punim intenzitetom, da je sada u delu gde je Svrljig taj deo pruge je završen. Bilo bi dobro da se u tom delu gde je pruga završena da se od Svrljiga prema Nišu pusti železnički saobraćaj, odnosno da imamo mogućnost da tu funkcioniše železnica da bi se prevezli betonski pragovi iz firme koja radi u Svrljigu betonske pragove, a to je DIV Svrljig.Inače, meni je potreba da kažem i voleo bih da železnice i ljudi koji rade u tom delu vezano za pružne prelaze da se u narednom periodu kada pruga bude stavljena u funkciju i kada se odradi odradi pruga i da dođe projektovana brzina vozova, da možemo da imamo pružne prelaze koji su obezbeđeni ne samo obeležjima nego konkretno pružnim rampama, da tu ljudi ne dolaze u situaciju da ginu, zato što je kod nas imalo niz slučajeva gde su cele porodice poginule na tom delu pruge.Još jedna stvar o kojoj bi govorio jeste konkretno i završetak Malčanske petlje gde je sve završeno, gde je opština Svrljig kao i grad Niš dobila mogućnost da kroz finansiranje iz budžeta da bude besplatan prelaz za sve naše građane koji žele da idu preko auto-puta.Bilo bi dobro i moje pitanje da li će imati mogućnosti da u narednom periodu tokom ove godine, sada februara, marta, aprila meseca da se uđe u postupak rešavanja i da se rekonstruiše deo puta od Malčanske petlje, a ujedno i taj deo puta da može da se osvetli zato što je neosvetljen i da se uradi deo puta od Malčanske petlje do Knjaževačke ulice. To je vrlo bitno za sve nas i još jedan prelaz, to je od dela Mačvanske petlje prema selu Prosek. To je isto još jedna zaobilaznica da bismo mogli lakše da funkcionišemo, da bismo mogli mi koji dolazimo iz istočne Srbije, a želimo da dođemo do Niša, Niš nam je centar, da možemo da ne pravimo velike gužve nego da idemo tim zaobilaznim putem. Hvala još jednom.Ja ću kao poslanik Ujedinjene seljačke stranke glasati za set ovih predloga zakona zato što je to neophodno. Još jednom mogu da kažem pohvalno da ministarstvo koje vodite,

određenim jedinicama lokalne samouprave oko toga, pa što se tiče ove petlje, tokom ove godine će biti, napravićemo ugovor za ovu Malčansku petlju, a mi ćemo videti u narednih desetak dana sa investitorom. Investitor su Koridori Srbije, da li postoji mogućnost vezano i za taj put, ali za petlju, ugovor ide jako brzo i Koridori Srbije će ga potpisati.

to će biti velika stvar da taj put rekonstruišemo, i to je stvarno odlična informacija za sve nas, a tu informaciju podelićemo i sa svim našim građanima da to znaju, jer to važi za sve nas.Za ove pružne prelaze, pošto nisam čuo, to će biti isto veliki problem, jer u narednom periodu kada dođu te projektovane brzine, ti vozovi koji idu mnogo brže, to je vrlo bitno, da ne bude samo obeleženo znakom, nego tu mora da postoji mogućnost da gde su najfrekventniji putevi koji se povezuju sa tom prugom, da tu može da se stavi neka rampa, na na neki način da to bude sigurnije, jer je život naših ljudi u prvom planu.Imali smo niz situacija baš u Nišu gde je došlo do neželjenih stvari, gde se autobus, ali o tome nećemo govoriti, to je bilo pa prošlo i da se nikada više ne desi.Što

bio dobio informacije da i grad Niš već priprema određene stvari i da će to da bude uz podršku Koridora Srbije ili Puteva Srbije da bude jednim delom pomognuto finansijski i da će taj deo puta da bude urađen.Još mislim da se stvarno radi kako treba, da niški aerodrom treba da nastavi da se gradi, da se dograđuje, jer se pokazalo da je država Srbija stvarno pravi domaćin. Niški aerodrom je sada pokazao ono pravo svoje svetlo, veliki broj putnika, sa tendencijom da bude još veći broj putnika.Pošto ste vi, profesorka, i predavač na fakultetu, ja mogu da svim građanima Srbije današnjeg dana čestitam Svetog Savu, sa željom da svi u narednom periodu budemo na isti način pametni i da budemo pametniji i da radimo u interesu naše zemlje Srbije, u prvom planu da razvijamo jugoistok Srbije, a i celu Srbiju. Hvala još jednom i srećna slava, dragi moji Srbi, Sveti Sava. Hvala, kolega Miletiću.Reč ima Vesna Ivković. Izvolite. danas ću govoriti o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama, kako je i najavila moja uvažena koleginica, Stefana Miladinović, i ovlašćena poslanica grupe.Unutrašnji plovni putevi, reke i jezera predstavljaju prirodno bogatstvo naše zemlje. Postoje i oni nastali delom ljudskih ruku, kanali, prateći objekti. Svi zajedno imaju višestruki značaj, jer su deo saobraćajne i transportne infrastrukture, kao i deo turističke ponude, a mogu biti i značajan faktor podizanja nivoa zaposlenosti putem aktiviranja određenih investicionih projekata.Stvaranjem efikasnog, održivog, standardizovanog i ekološki prihvatljivog sistema unutrašnjih plovnih puteva, koristi će imati i stanovništvo i privreda u domaćim i međunarodnim okvirima.Vlada i Ministarstvo građevine, saobraćaja, infrastrukture, shvatili su važnost ove grane saobraćaja i 2015. godine usvojena je Strategija razvoja vodnog saobraćaja za period do 2025. godine.Posebno mesto u razvoju vodnog saobraćaja ima Dunav, naša najveća međunarodna reka, koja protiče kroz Srbiju dužinom od 588 kilometara i uvek je predstavljala značajan tok uz koju su nastale i najstarije evropske civilizacije.Ministarstvo civilizacije.Ministarstvo građevine, saobraćaja i infrastrukture ima dva nova projekta na reci Dunav, koji će Srbiju do 2021. godine vratiti među tri vodeće zemlje Podunavlja i napraviti je liderom po pitanju vodnog transporta i roba i putnika, što je Srbija krajem 80-ih i bila. Tada smo na Dunavu imali Belu flotu.Ovaj plan je veoma ambiciozan i vraća u život naš vodni saobraćaj koji je, svi znamo, posle 2000. godine, usled loših privatizacija, zamro.Činjenica da vodni transport čini oko 10% ukupnog transporta u Srbiji u odnosu na 15% koliko je to u EU, jasno pokazuje da nismo iskoristili preduslove, prirodne resurse koje imamo, zahvaljujući odličnom geografskom položaju, a pre svega 588 kilometara dugom toku Dunava kroz Srbiju.Rečne luke kao glavna čvorišta u transportnoj mreži zemlje u kojima se povezuju vodni i kopneni putevi trebalo bi da budu jedan od najvažnijih faktora razvoja privrede ne samo Srbije, već i celog regiona.Vratiću se zbog njihove strateške važnosti na ona dva pomenuta projekta Ministarstva. Jedan od tih projekata je izgradnja nove luke u Beogradu, kod Pupinovog mosta, koja bi trebalo da bude jedna od glavnih luka na Dunavu, a drugi, za Smederevce mnogo važniji, jeste projekat izgradnje novog terminala za rasute i generalne terete Luke Smederevo.Resorno ministarstvo je do danas već sprovelo postupak izrade kompletne tehničke dokumentacije za izgradnju terminala, uspešno sprovelo finansijsko-tehničke pregovore sa Evropskom investicionom bankom o finansiranju projekta, te će se predloženim izmenama i dopunama ovog zakona omogućiti da se nastavi realizacija poslednje faze ovog strateški važnog projekta, kako za moj rodni grad Smederevo, tako i za Republiku Srbiju u zadatim rokovima.Usvajanjem ovog Predloga zakona omogućiće se ubrzana realizacija ne samo ovog, već i ostalih planiranih kapitalnih projekata, ulaganja u izgradnji luka u Srbiji.Kada je reč o Luci Smederevo, koja se nalazi u industrijskoj zoni u Smederevu, osnovni cilj je da novi terminal omogući pretovar raznih vrsta tzv. rasutog i generalnog tereta, koji generiše privreda koja se nalazi u zaleđu te luke, kako Podunavski, tako i Braničevski i Južnobanatski okrug.Ovo proširenje Luke Smederevo i izgradnja novog terminala zadovoljiće sve veće potrebe proizvodnje za rudnim sirovinama, naročito Železare Smederevo, jer sadašnja struktura luke ne može odgovoriti na sve zahteve koje industrija nameće.Radovi nameće.Radovi obuhvataju sanaciju postojećeg lučnog područja i pristaništa, kao i izgradnju novog dela luke, izgradnju pristupnih saobraćajnica i pripadajuće infrastrukture.Naime, izgradnjom nove transportne pruge u Smederevu, koja je u završnoj fazi izgradnje, povezuje se luka sa industrijskom zonom i železničkim Koridorom 10, što sve zajedno čini jedan veoma važan strateški značaj za taj deo Srbije. I ne samo to. Za Smederevce je od velikog značaja izmeštanje pruge u Smederevu iz centra grada ispred tvrđave, što će omogućiti da Smederevska tvrđava, jedna od najvećih tvrđava u 15. veku, bude stavljena pod zaštitu UNESKA. Na taj način Smederevo neće biti samo grad gvožđa i grožđa, misli se na industriju i vinogradarstvo, već i grad turizma.Između ostalog, Smederevo se uz ostale gradove na obali Dunava nalazi u projektu "Probudi Dunav". Ovim projektom koji je pokrenula 2017. godine Agencija za upravljanje lukama u saradnji sa razvojnim programom UN, promoviše se prirodno i kulturno nasleđe ovih gradova, kao i ogroman potencijal koji se otvara razvojem vodnog saobraćaja i turizma, a turistički pristan u Smederevu spremno čeka turiste.Nova luka, transportna pruga i uređenje prateće infrastrukture omogućiće da ovaj deo Srbije, a posebno grad Smederevo, nekadašnja srpska prestonica, bude veoma važno čvorište kada je reč o ovoj vrsti teretnog saobraćaja, kao i veoma važna i poželjna turistička destinacija na mapi Srbije, a za građane Smedereva jedan bolji i kvalitetniji život.Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama podići će se nivo kvaliteta usluga koje se pružaju od strane lučkih operatera, kao ukupna konkurentnost lučkog sistema Republike Srbije.Cilj predloženih izmena i dopuna Zakona je da izjednači pravni položaj i nadležnosti organa i organizacija koji su Zakonom o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama uspostavljeni u odnosu na realizaciju kapitalnih projekata ulaganja u izgradnju lučke infrastrukture, projektovanje, izgradnja i održavanje lučke infrastrukture, kao i dodela lučke koncesije za izgradnju lučke suprastrukture.Zakonskim odredbama Ministarstvo je investitor na kapitalnim projektima ulaganja u izgradnju lučke infrastrukture, ali javila se potreba za izjednačavanje položaja i nadležnosti Ministarstva kada je u pitanju sprovođenje postupaka dodele lučkih koncesija, koja je postojećim zakonskim rešenjem u nadležnosti Agencije za upravljanje lukama.Postojeći administrativni kapaciteti agencije predstavljaju ograničavajući faktor za brzo preuzimanje mera potrebnih za realizaciju radnji koje prethode vođenju postupaka dodele lučke koncesije, kao i samo sprovođenje postupaka dodele koncesije. Agencija do danas nije sprovela nijedan postupak dodele iste.Postojećim zakonom nema propisanog kriterijuma, te je postojala mogućnost za arbitražno odlučivanje nadležnih organa i organizacija, kao u proširivanju lučkog područja, tako i u dodeli lučke koncesije.Predlogom koncesije.Predlogom zakona uvodi se minimalni nivo rentabilnosti lučkih usluga, kao kriterijum koji će se koristiti prilikom ekonomsko – financijskog i tehničkog opravdanja zahteva za proširenje lučkog područja, kao i za dodelu koncesije i to u onim slučajevima kada se predlaže pružanje iste vrste lučkih usluga vezanih za istu vrstu tereta od strane više lučkih operatera unutar jedne luke.Ministarstvo može ograničiti broj lučkih operatera koji mogu da pružaju određenu lučku uslugu u jednoj luci u skladu sa odredbama ovog zakona ako nema raspoloživog lučkog zemljišta u sastavu lučkog područja na kome se može obavljati lučka usluga pod uslovom da je lučko zemljište neophodno za pružanju iste.Nepostojanje ograničenja može da utiče na bezbedan rad i zaštitu životne sredine u okviru lučkog područja.Predlogom zakona se preciziraju pojedini aspekti ugovora o obavljanju lučke delatnosti u smislu preciziranja da se ugovori o zakupu, odnosno zasnivanju prava službenosti građana pripremaju kao posebni aneksi koji su sastavni deo Ugovora o obavljanju lučke delatnosti.Predlogom zakona se predlaže i ukidanje dozvole za ukrcavanje kao posebnog dokumenta za ukrcavanje stranih državljana kao članova posade domaćih brodova.Kao član posade na brodu može da se ukrca samo lice koje ima brodarsku knjižicu. Brodarska knjižica je isprava kojom se dokazuje osposobljenost za vršenje poslova na brodu člana posade, zdravstveno stanje, svojstvo u kome je član posade ukrcan na brod, kao i trajanje zaposlenja na brodu.Stranom državljaninu se izdaje brodarska knjižica ako su ispunjeni uslovi uređeni podzakonskim aktom koji propisuje nadležni ministar.Institut za ukrcavanje je ukinut u državama članicama EU, kao i u dunavskim pribrežnim državama, te je Srbija ostala jedina država koja zahteva posebnu vrstu dokumenata za strane državljane koji žele da rade na domaćim brodovima.Predlogom brodovima.Predlogom zakona Vlada, na predlog nadležnog ministarstva, utvrđuje lučko područje za svaku luku, odnosno pristanište u skladu sa strategijom i dokumentima prostornog i urbanističkog planiranja i planskim dokumentima koji se odnose na upravljanje vodama.Predloženim izmenama naknade za korišćenje luka i pristaništa biće uređene kojim se uređuju naknade za korišćenje javnih dobara, osim naknade za operativnu upotrebu luke, odnosno pristaništa kao dobra u opštoj upotrebi koja je uređena ovim zakonom.S obzirom da su predložene izmene i dopune ovog zakona suštinski poboljšale postojeći zakon, kao i doprinele većoj pravnoj sigurnosti investitora i da će nesumnjivo imati efekat na bolji život građana Smedereva, grada čiji sam ja predstavnik u ovom visokom domu, u danu za glasanje glasaću za ovaj zakon, kao poslanička grupa SPS.Eeč, dve o Predlogu zakona o hidrografskoj delatnosti. Hidrografija se bavi merenjem i opisom fizičkih karakteristika reka i jezera, kao i predviđanjem njihovih promena tokom vremena, pre svega u cilju bezbedne plovidbe i podrške svim ostalim plovidbenim aktivnostima, uključujući i ekonomski razvoj, bezbednost, naučna istraživanja i zaštitu životne sredine.Predlog sredine.Predlog zakona o hidrografskoj delatnosti ima za cilj da se uredi pravni okvir za obavljanje hidrografske delatnosti. Do danas hidrografska delatnost nije bila uređena posebnom zakonskom regulativom, regulativom, već su hidrografski i topografski premeri na unutrašnjim vodnim putevima prikupljanjem podataka iz hidrografije, kartografije, plovidbe, geologije rečnog dna, izrada, izdavanje i održavanje plovidbenih karata i publikacija, bili regulisani drugim propisima.I za ovaj zakon ćemo u danu za glasanje glasati, za isti. Hvala, gospođo Ivković,Reč ima narodna poslanica Olivera Pešić.Izvolite. Zahvaljujem, predsedavajući.Uvažena potpredsednice Vlade sa saradnicima, poštovane dame i gospodo narodni poslanici, danas na dnevnom redu imamo mnogo važnih zakona, ja sam se danas opredelila da govorim o Predlogu zakona o posebnim postupcima radi realizacije projekata izgradnje i rekonstrukcije linijskih infrastrukturnih objekata od posebnog značaja za Republiku Srbiju.Građani Srbije su svedoci da je od 2012. do 2019. godine u Srbiji izgrađeno 350 kilometara autoputeva i to su rezultati koje niko ne može da ospori. Posle 30 godina Koridor 10 je završen kompletno, od Mađarske granice do granice sa Bugarskom i do granice sa Severnom Severnom Makedonijom.Mi smo u 2019. godini imali otvaranje istočnog kraka Koridora 10, a nešto pre toga, u maju mesecu završen je i južni krak Koridora 10, koji za nas koji živimo na jugu Srbije ima veliki značaj, zato što on za građane juga Srbije znači opstanak, znači bolji život, nove fabrike i nova radna mesta.Takođe, u 2019. godini, na kraju 2019. godine imali smo završeno 120 kilometara autoputa na „Milošu Velikom“, a završena i obilaznica oko Subotice, tzv. „Ipsilon krak“ koji povezuje granični prelaz Kelebija sa autoputem Horgoš – Novi Sad.Što Sad.Što se tiče železničke infrastrukture, od 2015. do 2019. godine rekonstruisano je 560 kilometara pruga, a u toku su radovi na još 380 kilometara. Na našim prugama danas imamo 48 novih vozova, takođe je kupljeno i 16 lokomotiva za teretne vozove, a koliko već sutra, mi ćemo na dnevnom redu imati predlog zakona kojim ćemo omogućiti kupovinu još 18 najsavremenijih vozova koji će saobraćati na našoj železnici.Činjenica železnici.Činjenica je da se prilikom izgradnje puteva i pruga mnogo vremena gubi na rešavanje imovinskih odnosa, pre samog izdavanja potrebnih dozvala i to je najčešće razlog zbog čega radovi uglavnom kasne. Izrada projekata parcelacije i preparcelacije, komplikovane procedure u katastru, kao i proces eksproprijacije su predugački, obzirom da se putevi i pruge grade i na više hiljada katastarskih parcela.U 2021. i 2022. godini će se u uložiti milijardi evra u infrastrukturne projekte i to su projekti koji su od značaja za Republiku Srbiju. Ja ću pobrojati samo neke od njih, mada smo danas imali više puta puta prilike da to čujemo i od samog predstavnika predlagača.Dakle, to su autoput E-763, deonica Preljina – Požega i Požega – Boljari, zatim, imamo izgradnju Moravskog koridora, deonica Pojate – Preljina. Takođe, očekuje nas izgradnja autoputa Beograd – Sarajevo, izgradnja Fruškogorskog koridora, deonica Novi Sad – Ruma, izgradnja autoputa Niš – Merdare, novoplanirani put Vožd Karađorđe, koji će povezati Šumadiju sa istočnom Srbijom, a takođe, očekuje nas i rekonstrukcija i rehabilitacija javnih puteva u Srbiji u dužini od 5.000 kilometara.Što se tiče železničkog saobraćaja, očekuje nas izgradnja brze pruge Beograd – Budimpešta, zatim rekonstrukcija pruge Niš – Dimitrovgrad i rekonstrukcija pruge Niš – Brestovac. Brestovac. Takođe, od velikih i značajnih projekata očekuje nas i izgradnja metroa.To su sve projekti, putevi pruge koji se grade na nekoliko desetina kilometara i na nekoliko hiljada katastarskih parcela i zato je neophodno da danas usvojimo jedan ovakav zakon koji će omogućiti da se proces izgradnje i rekonstrukcije ubrza.Predmet zakona su postupci za utvrđivanje javnog interesa i postupci eksproprijacije, odnosno skraćivanje rokova koji su propisani Zakonom o eksproprijaciji.Za sve projekte koje sam malopre navela i o kojima sam govorila, obezbeđena su sredstva u budžetu Republike Srbije i obezbeđene su garancije za kredite, obzirom da se finansiranje ovako velikih projekata uvek vrši iz budžeta Republike Srbije, odnosno kreditnim zaduživanjem. Zato je važno da mi unapred možemo da predvidimo te rokove za koje će se ovako veliki infrastrukturni projekti završiti iz prostog razloga da ne bismo gubili novac na nepovučena sredstva, odnosno na tzv. na tzv. penale.Što se brže grade putevi i pruge u Srbiji, Srbija će se brže razvijati, to je činjenica, da bez dobrih saobraćajnih veza nećemo imati i nemamo ni nove fabrike ni nova radna mesta.Na kraju, samo, što se tiče vašeg ulaganja za jug Srbije i konkretno ulaganje vašeg ministarstva za jug Srbije, koji je godinama bio zaboravljen i konkretno za grad Leskovac, mi smo u prethodnom periodu imali rehabilitaciju puta na deonici Niš-Leskovac u dužini od 8,2 deonica kod poljoprivredne škole i deonica na Niškoj ulici, koje predstavljaju i sam ulaz u grad Leskovac, koje su jako značajne za naš grad. Takođe, trenutno se izvode radovi na relaciji Vlasotince-Leskovac. Nakon 70 godina se uklanja kocka i građani Leskovca će nakon 70 godina iz pravca Vlasotinca konačno imati sređen i drugi drugi prilaz gradu.U narednom periodu očekuje nas rekonstrukcija Bulevara Nikole Pašića, odnosno tzv. obilaznice oko Leskovca, koja je za nas možda i najznačajniji prilaz gradu, a i rasteretiće samo gradsko jezgro, tako da se ja iskreno nadam da ćemo što pre krenuti sa radovima. Zahvaljujem na pažnji. **Vladimir Marinković** Reč ima Danijela Stojadinović.Izvolite.

ovaj zakon pre dve godine pokazali smo koliko je ovo značajno pitanje, uopšte pitanje stambenog obezbeđivanja pripadnika snaga bezbednosti i za obavljanje njihovih dužnosti, koje je u direktnoj vezi sa nacionalnom i opštom bezbednošću države, kao i sa bezbednošću građana.Tada smo podržali zakon, kao i njegove izmene kojima su pripadnicima snaga bezbednosti priključeni i borci, ratni i mirnodopski invalidi i njihove porodice. Omogućavanje ovim kategorijama da pod povoljnijim uslovima i na brži način dođu do rešenja stambenog pitanja smatramo jednim od dobrih opredeljenja Vlade.Iskoristila bih ovu priliku da pokrenem inicijativu o kojoj su više puta govorile moje kolege i ja u više navrata da se pod istim uslovima omogući rešavanje stambenog pitanja i drugim kategorijama zaposlenih, a koji su značajni za ukupan društveni razvoj i napredak našeg društva. Ovde mislim, pre svega, na zdravstvene radnike, na lekare koji brinu o zdravlju stanovništva, a nažalost sve više mladih lekara i medicinskih sestara odlazi u inostranstvo, tako da bi jedan od najvažnijih faktora, koji bi uticao na to da ostanu u Srbiji, svakako bilo rešenje stambenog pitanja, ali pod uslovima koji ovim mladim ljudima odgovaraju i na koji oni mogu da odgovore.Takođe, značajna kategorija jesu prosvetni radnici koji čine najveći deo javnog sektora, od kojih značajan broj nema rešeno stambeno pitanje, niti može razmišljati o rešavanju ovog pitanja po tržišnim uslovima. Prosvetni radnici vaspitavaju i uče našu decu i treba da budu stimulisani i na ovaj način.Tu su i kulturni radnici koji gotovo da nemaju nikakve šanse da reše svoje stambeno pitanje.Ipak ovom prilikom bih posebno želela da istaknem mlade ljude, mlade stručnjake iz svih oblasti i mlade bračne parove koji su se opredelili da formiraju porodicu. Znamo da se mladi sve teže odlučuju za brak i porodicu, a dva su glavna razloga, a to su posao i stan. Ne treba rešavanje stambenog pitanja mladih parova posmatrati drugačije, nego kao aktivnu meru populacione politike koja će, sigurna sam, stimulativno stimulativno uticati na populacionu politiku i povećanje prirodnog priraštaja. Pri tom znamo da se u ovoj kategoriji nalaze mladi stručnjaci iz svih oblasti, ali ne treba zanemariti ni mlade iz drugih deficitarnih zanimanja.Podržavam zanimanja.Podržavam izmene ovog zakona koji se odnose na tehničke elemente realizacije projekta stambene gradnje za bezbednosne snage, ali molim Vladu da sagleda mogućnost za obuhvat i drugih kategorija o kojima sam govorila.Iskoristila bih ovu priliku na nešto što nije možda tako poznato, ne znam koliko ste upoznati. Postoji jedna kategorija ljudi pripadnika policije koji su stanove dobili 2003. godine samo odlukom kao korisnici tih stanova, čije stambeno pitanje do danas nije rešeno. Znači, oni su u nerešenom statusu i možda ne bi bilo loše da se ovo pitanje pokrene ili da se da mogućnost ovim ljudima da te stanove otkupe i da se, naravno, od tog novca, tih sredstava prave neke nove stambene jedinice za neke nove pripadnike bezbednosnih snaga.Takođe, povećanje obuhvata ovim projektom, istovremeno i doprinos razvoju građevinske industrije i svih pratećih proizvodnih delatnosti, korist će imati celo društvo. Pri tom, kao i ostale kolege, smatram da treba uposliti, pre svega, domaće građevinarstvo i građevinsku industriju i voditi računa da se projekti realizuju na kvalitetan način uz korišćenje svih kriterijuma gradnje koji podrazumevaju i energetsku efikasnost. Zahvaljujem se. Izvolite. **Zorana Mihajlović** Samo jedna mala dopuna vezano za stanove za snage bezbednosti. Upravo je predsednik Vučić inicirao da se ovaj projekat svakako proširi i na zdravstvene radnike, profesore. Ima još zainteresovanih, tako da Vlada u tom smislu razgovara o takvoj jednoj mogućnosti. Verujemo da ćemo doći do pozitivnog rešenja.

je Zakon o planiranju i izgradnji i mislim da ovde imaju tri ključne izmene. Nisam čuo, čini mi se, da je u raspravi bilo reči o njima, i to se odnosi na članove 6, 7, 8, 12, 13, 14. 19.Plan detaljne regulacije praktično nije mogao ni da se donosi zato što su ga kočili planovi višeg reda. Prostorni plan, urbanistički plan itd. Ovog puta se omogućava da se plan detaljne regulacije, čak i sa parcelacijom može doneti samo na osnovu odluke nadležnog organa u lokalnoj samoupravi. To je jedna novina, jedna dobra novina, jedno ubrzanje. To se do sada radilo mesecima, čak i godine su prolazile. Sa ovim smo mi otkočili mnogo toga, otkočili smo život.Dalje, u članu 19. predviđene su ispravke granica susednih parcela, obrazovanih građevinskih parcela itd, što je do sada, u tehničkom smislu, otežavalo realizaciju toga papirološki. Mislim da je to jako smetalo onima koji to koriste, iako su oni to koristili na terenu, nisu mogli to da realizuju u nadležnim državnim organima, prvenstveno u Republičkom geodetskom zavodu, odnosno u službi za katastar nepokretnosti. Ovog puta se samo na osnovu geodetskog elaborata to može raditi, i to je veliki, veliki pomak, pogotovo za te ljude koji se nalaze u toj situaciji, a i za stručne ljude koji sprovode taj posao.Nešto posao.Nešto što je, čini mi se, najbitnije od svega, a to je član 12. To je Registar investicionih lokacija. To do sada nismo imali nismo imali na jednom mestu. Ovog puta Zakonom o planiranju i izgradnji planira se da to bude sistem nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka. Znači, na jednom mestu će se naći sve lokacije u ovoj Srbije gde investitori mogu imati uvid, zainteresovani, lakše se opredeljivati za lokacije koje njima odgovaraju. To će odgovarati Srbiji i sredina i opštinama i gradovima za zapošljavanje i jedan ukupan napredak.Što se tiče Zakona o Registru prostornih jedinica i Adresnom registru, to je novi zakon. Mi ga do sada nismo imali. Do sada je ova materija bila regulisana u tri zakona i jednim podzakonskim aktom. Ovog puta materija Registra prostornih jedinica i Adresnog registra se definišu jednim zakonom, što je jako dobro i do sada je bilo više onih koji su sprovodili ove zakone, a sada postoji samo jedan državni organ, odnosno Republički geodetski zavod sa svojim jedinicama za sprovođenje ovog zakona.Novim

jednu.Prostorne jedinice su: Republika Srbija, autonomna pokrajina, upravni okrug, jedinica lokalne samouprave, gradska opština, katastarski srez, katastarska opština, naseljeno mesto, mesna zajednica, statistički krug, popisni krug i, novo, područje biračkog mesta. To do sada nije bilo kao definicija, nije se nalazilo nigde. Kao takvo, prvi put se pojavljuje područje biračkog mesta, što znači da će u okviru prostornih jedinica i područje biračkog mesta biti predviđeno, tako da će to olakšati svima onima koji su zainteresovani da vide taj prostor gde je biračko mesto, pogotovo gde oni glasaju, da vide granice i, jednostavno, biće dostupno svim građanima da to vide. Ovaj zakon je pisan razumljivim jezikom i jasna je njegova primena i realizacija.Popis stanovništva, domaćinstava i stanova 2021. godine će biti naslonjen na Zakon o Registru prostornih jedinica i Adresnom registru. Ako je on dobar, kao bazni zakon, onda će nam i popis biti kvalitetniji i bolji.U najvećoj meri ove zakone će sprovoditi Republički geodetski zavod sa svojim jedinicama u lokalnim samoupravama.Ovo je i povećavanje obima poslova Republičkog geodetskog zavoda, a samim tim treba treba razmisliti povećanju broja radnih mesta, kvalitetnih radnika, tehničke opremljenosti, uslovima rada i materijalnim primanjima u Republičkom geodetskom zavodu. Svedoci smo ogromnog značaja Republičkog geodetskog zavoda, za građane i funkcionisanje sistema naše države. Pa, iz tih razloga zaslužuje punu podršku svih nas. Moderna i napredna država nije moguća bez modernog i naprednog Republičkog geodetskog zavoda, sa svojim katastrima.Želim još jedan detalj da kažem i da iskoristim priliku, oko jednog infrastrukturnog objekta, koji ne iziskuje velika sredstva, ali mislim da je jako bitan za moju opštinu, opštinu Koceljeva.

Što se tiče puta Koceljeva – Šabac, Koceljeva – Valjevo, put je izvanredan, državni put, odličan, tako da ćemo imati jako dobru vezu sa ta dva auto-puta.Međutim, put od Koceljeve

ako bi našli načina i mogućnosti da se izvrši rekonstrukcija tog državnog puta, mislim da bi se opština Koceljeva našla u jako povoljnom položaju, jer i naši auto-putevi služe svojoj svrsi, ukoliko imaju dobre pristupne puteve. Ja bih molio ministarku da to ima u vidu.Na kraju, ja ću da se pridružim čestitkama građanima, da čestitam današnju slavu Svetog Savu, a posebno školama. Zahvaljujem na pažnji. Hvala, kolega Matiću.Sada reč ima Josip Broz.Izvolite, gospodine Broz. **Josip Broz** Poštovani predsedavajući, poštovana gospođo ministar sa saradnicima,

pitanju je odluka kojom će se definitivno promeniti namena katastarskih parcela na kojima su do sada 22 pruge, koje se više decenija ne koriste. Normalno, pruge su građane u vreme stare Jugoslavije, čak je i fabrika vagona napravljena, jer veliki giganti su jedino železničkim saobraćajem mogli da transportuju svoje proizvode. Danas je to smanjeno, nema više, republike su posebne i normalno je da to zemljište treba iskoristiti da bi se da bi se privelo drugim namenama i da bi se koristilo za nešto potrebnije, nego što su u ovom trenutku bivše pruge.Da podsetimo da je Srbija prvu prugu dobila još u 19. veku, tačnije 1884. godine, kada je puštena u saobraćaj pruga Beograd – Niš. U toku 20. veka u Srbiji je izgrađeno preko 3.700 kilometara pruga. Srbija je bila i veliko železničko čvorište Evrope i međunarodnim vozom.Unutrašnji železnički saobraćaj je bio izuzetno razvijen, redovnim železničkim saobraćajem, bili su povezani veliki centri, ali i manja naselja. Normalno je da se te potrebe više nisu takve i da treba to zemljište iskoristiti i da se privede nekoj drugoj nameni. nameni. Sve ovo što se događa je nastalo nekim uništavanjem velikih giganata i onih koji su koristili sve ove Van upotrebe je više od hiljadu kilometara železničkih pruga u Srbiji.Istakao bih da je železnički saobraćaj manji zagađivač životne sredine, naročito na elektrificiranim prugama, ali je nekako opšti trend da se okrećemo drumskom saobraćaju. Jedan broj pruga, normalno je da se modernizuje i to je dobra stvar i trebamo privesti sve pruge koje su isplative nekoj nameni, da mogu da se iskoriste.Skrenuo bih pažnju na deo odluke koji se odnosi na lokaciju Topčider i Titov „plavi voz“, koji je svojevremeno bio najmodernije opremljen voz u Evropi. Veliko interesovanje u zadnje vreme je oko turističkih angažovanja, međutim, sve manje i manje se to organizuje. Ne znam iz kojih razloga, ali znam da je na primer za 29. novembar za odlazak u Užice bilo preko 600 interesenata, a voz može da primi oko 100 građana.Iz tih razloga smatram da bi se i lokacija, na kojoj je „plavi voz“ bio sa svim pratećim objektima, mogla reafirmisati, preurediti i biti opet mesto sa koga „plavi voz“ može da krene put Užičke republike ili na neku drugu destinaciju.Podsećam da je i predsednik države, nedavno izjavio da ima nameru da nekoga od ovih rukovodioca iz nesvrstanih zemalja primi u „plavom vozu“ i to je jedna dobra reklama, mislim da bi se to jednom dobrom organizacijom i međurepubličkim nekim dogovorima, moglo rešiti, a ne samo da dolaze za 25. maj, 4. maj, a veliko je interesovanje iz svih republika, znači to bi se moglo iskoristiti i u turističke svrhe. Hvala.

divno su stari Rimljani u samo dve latinske reči podcrtali značaj puteva za tada jednu imperiju, boga i za danas, današnje vreme i današnje države i rekli samo „via vita“ – putevi su život.Na taj način zaista su naglasili značaj puteva kojima se povezuju ljudi, robe, inicijative i koji su jedina šansa napretka i razvoja jedne države. Ova koalicija naša, vladajuća, koja je dala dve vlade je zaista puno uradila na infrastrukturi i vi ste danas rekli 350 km autoputeva je rezultat ove dve vlade. Samo u 2019. godini imamo 120 km autoputa i to je prvi i najbolji pokazatelj ne samo rasta infrastrukture države Srbije, već i dobrog vođenja Republike Srbije od strane ove koalicije.Drugi pokazatelj dobrog rada ove Vlade, a Boga mi i vašeg ministarstva jeste i to što je Republika Srbija deveta po brzini izdavanja građevinskih dozvola u svetu gospodo, što je veliki rezultat vašeg ministarstva, pre svega vas lično. Mislim da i treća stvar koju ću da naglasim i koju sama čuo malopre ovde pokazuje dobru orijentaciju ove Vlade, a to je da sam čuo da ove zakone zovu Zoranini zakoni, to je dobra stvar i znak da ste ipak svojom harizmom i reći ću ono što ova Vlada kompletno podržava, pa i mi poslanici Rasima Ljajića SDPS, a to je podržavanje ženskog preduzetništva i podržavanje i promovisanje ženskog lideršipa, a vi ste sa svojom harizmom zaista na tom polju učinili mnogo toga dobro i to pohvaljujem.Gospodo, pred nama je zaista značajan zakon o posebnim postupcima radi realizacije projekta izgradnje i rekonstrukcije linijskih infrastrukturnih objekata od posebnog značaja.Čuli smo da je vaše Ministarstvo planiralo zaista ogromnu svotu u tom razvojnom projektu koji je i sam predsednik države u ovoj agendi - moderna Srbija 2020. – 2025. godine, i to zaista naša koalicija podržava maksimalno, a to je ulaganje pet milijardi evra u infrastrukturne projekte što je, reći ću, prekretnica i čini mi se što će zaista od Srbija da napravi jednu infrastrukturno, a i u drugom pogledu jednu modernu evropsku zemlju, koja se može podičiti svojom infrastrukturom, a to je preduslov i za budući industrijski razvoj.Čini mi se da ovim što danas radimo, a to je ubrzavanje procedura i premošćavanjem ovih uskih grla koje će ovi zakoni odraditi, uspećemo da rešimo glavni problem, a to je problem eksproprijacije u procesu planske pripreme i ubrzavanja samog otpočinjanja radova na tim kapitalnim deonicama.Zaista, opet ću naglasiti, ne na račun vlasništva koje imaju pojedinci, naravno zadržaće se načelo određivanja tržišne vrednosti za eksproprisane nepokretnosti što je civilizacijska tekovina Evrope.Čini mi se da su upravo imovinsko pravni odnosi, odnosno eksproprijacija zemljišta bili problemi i usko grlo u rešavanju i početku izgradnje kapitalnih puteva, i vi ste danas rekli da se procenjujemo oko 50 hiljada parcela je predmet eksproprijacije u ovim velikim kapitalnim investicijama i brojnim putevima i autoputevima koje smo naveli da će se započeti ili su već započeti.Za mene lično, obzirom da dolazim iz Sandžaka, odnosno iz Novog Pazara, najpogođeniji put jeste i najznačajniji put u jugozapadnoj Srbiji, a to je deonica Novi Pazar–Sjenica. Ona je zaista u očajnom stanju i izuzetno je teško njim voziti, izuzetno je i rizično, i moram da naglasim da je to ne samo veza ove države i nije samo veza između Novog Pazara i Sjenice, već je to izuzetno značajan put kojim se vezuje jugozapadna Srbija sa ostalim delom Srbije, sa užičkim krajem, ali se i vezuje Republika Srbija u tom delu sa Republikom Bosnom i Hercegovinom i kompletan transport i roba, i ljudi, i usluga u tom polju.Trenutno se u gradskim upravama Novog Pazara i Sjenice završavaju izmene prostornih planova za rešenja koja su komplementarna sa novim projektom, rekonstrukciji ovog puta, koji je završila firma angažovana od strane „Puteva Srbije“ , „Utiber“ i prema mojim informacijama koje sam dobio od glavnog gradskog arhitekte Novog Pazara, sva projektna dokumentacija biće gotova krajem ovog meseca.Ovim novim projektom koji je 16 miliona jeftiniji od prethodnog rešenja, izbegava se veliki broj krivina i čuvena serpentina „Postrmac“ gde su bila česta zaglavljivanja kamiona, ali i dosta smrtonosnih saobraćajnih nesreća zbog poledice. Mi u SDP-u stoga podržavamo ovaj zakon i očekujemo da ćemo njime ubrzati proces eksproprijacije i otkup zemljišta na trasi ovog puta što je sledeći korak u realizaciji izgradnje puta Novi Pazar–Sjenica.Takođe, ovde pominjani put Novi Pazar–Tutin i rekonstrukcija, i zaista mi je drago što će nova sezona započeti, što će započeti gradnja ove deonice u novoj sezoni građevinskoj.Grad Novi Pazar je odradio sve ono što je bilo neophodno. Vi ste nekoliko puta sa našim ministrom Rasimom Ljajićem zaista najavljivali početak i drago mi je što ćemo vrlo brzo ući u početak ovog projekta. Naravno, zamolio bih vas dodatno da zaista izvršite i vi dodatne napore da započne realizacija ovog projekta koji je od životnog značaja za građane Novog Pazara i Tutina, i Pešterske visoravni. To je praktično jedina veza Tutina sa ostalim delovima ove države.Pred nama je Predlog zakona o potvrđivanju sporazuma između Vlade Republike Turske i Vlade Srbije, odnosno Predlog zakona kojim se potvrđuje ugovor o kreditu sklopljenim između Srbije i turskih banaka „Ziraat“ i „Denizbank“ radi izgradnje infrastrukturnih projekata u Sandžaku i u Vojvodini.Željno se iščekuje početak rekonstrukcije državnog puta Novi Pazar- Tutin. To je investicija vredna 24 miliona i njom će se revitalizovati 20 kilometara u saradnji sa turskom kompanijom između naše zemlje i Turske je izuzetna. Turska ulaganja u Republiku Srbiju su veća iz dana u dan i rastu i jako raduje što su Bošnjaci bili i biće most dobre i sve bolje saradnje između ove dve države.Početak izgradnje ovih puteva armiraće dobre odnose između dve države i nadamo se inicirati nova ulaganje Turske u našu državu, inicirati i prva ulaganja Turske u Sandžak koji do sada je koji do sada je bio zaista mesto koje, obzirom da nije imalo dobru vezu sa ostalim delovima Srbije, zapostavljen na tom polju.U svakom slučaju, imaćete jaku podršku za vaše zakone od socijaldemokrata Rasima Ljajića.

Koceljevi, a to je da Vlada Republike Srbije ove godine u novom investicionom planu započinje jedan novi projekat, a to je pet hiljada rekonstrukcije, pet najviše lokalnih, ali i onih državnih. Prema tome, Koceljeva-Ub se takođe radi dokumentacija 21 kilometar, Novi Pazar-Sjenica 55 i Novi Pazar-Ribariće 24. dakle, to je u tom programu pet hiljada kilometara puteva. Znači, ove godine dokumentacija sa nadom da ako sve bude u redu, sledeće godine mogu početi i radovi. **Vladimir Marinković** Hvala, gospođo Mihajlović.Sad reč ima narodni poslanik Nemanja Šarović.Gospodine Šaroviću, izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici i gospođo Mihajlović, slušajući ove hvalospeve prethodno predstavnika vladajuće koalicije, neko ko vas ne poznaje zaista bi pomislio da vi radite možda nešto dobro za Srbiju.Međutim, ima nas koji vas i poznajemo i koji smo na žalost prinuđeni kroz duži vremenski period da pratimo vaš rad, i hvala Bogu, sećamo se brojnih vaših obećanja neispunjenih i brojnih izjava koje su se pokazale kao netačne.Slobodno mogu da kažem da je čitav vaš taj politički rad praćen aferama, praćen raznim skandalima i netransparentnim radnjama. Međutim, vi kao da se ne obazirete na to i kao da otvoreno i građanima i javnosti Srbije poručujete da vaš opstanak na funkciji na kojoj se nalazite i uopšte na brojnim funkcijama na kojima ste se nalazili kroz više različitih režima, zapravo i ne zavisi od vašeg učinka, nego zavisi od nekih drugih, rekao bih pre svega, stranih faktora.Vi ste doveli danas mnogo saradnika, neki od njih su izgladneli, pa evo jedu ovde u skupštinskoj sali, što je, rekao bih, ozbiljan skandal. Ali, nema ko da ih opomene i da ih uputi kako treba da se ponašaju. Međutim, niste doveli vašeg bliskog saradnika, Miroljuba Jeftića, koji je do skoro bio direktor infrastrukture „Železnica Srbije“. To je, zarad građana Srbije, vaš blizak saradnik, čovek koga ste vi imenovali na nekoliko važnih i odgovornih funkcija, koji je nedavno uhapšen zbog primanja mita upravo u vezi eksproprijacije o kojoj i danas govorimo, i koji je rekao istražnim organima da je manji deo tih sredstava koje je dobijao zadržavao, da je veći davao vama i kako reče on, vašem mužu Vladimiru Atanackoviću.Vas naravno, ako ni bilo koja druga afera u koju ste bili umešani, to nije ponukalo da date možda ostavku, da pokažete šta znači moralna odgovornost, jer sve i da nije tačno to što je rekao i da nije delio taj novac sa vama, pa vas bi valjda moralo bar malo da bude sramota što ste vi tog čoveka odabrali i postavili na funkciju na kojoj se ponašao kako se ponašao.Međutim, vi naravno, očigledno, nikakvu odgovornost ne osećate i to što rekoste u prethodnom delu rasprave kako se mi iz SRS bavimo vama, valjda što ste nam nešto posebno zanimljivi, verujte da vi kao ličnost nama apsolutno niste zanimljivi i da niste na žalost, potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar u više uzastopnih saziva, niko na vas ne bi nikada ni obratio pažnju.Veoma je bitno pitanje kako vi živite i od čega živite? Građanima treba reći da po vašoj prijavi vi ne primate platu ni u Vladi Republike Srbije, ni na Ekonomskom fakultetu, ni u Fondu za razvoj Srbije, vi iz državnog budžeta iz nekog razloga odbijate da primite nadoknadu za svoj rad. Maločas rekoste ponosno kako ste zaposleni na Mega trendu i kako tamo primate platu i od toga živite. Po mom mišljenju i to bi bio dovoljan razlog da podnesete ostavku.Da li ste vi gospođo Mihajlović ponosni na to što godinama radite na Univerzitetu Megatrend i što ste učestvovali i izgradnji jednog takvog kredibilnog univerziteta. Ako je Univerzitet Megatrend za vas kredibilan, za nas iz SRS je to možda i najveća sramota koja se pojavila na tom prosvetnom nebu Srbije.Sramota je da neko ko je u Vladi Republike Srbije izabere da novac prima od takvog univerziteta gde se štancuju lažne diplome, a da ga praktično bude sramota da za svoj rad primi nadoknadu od građana Republike Srbije.Da li je tog Miroljuba Jevtića vama preporučilo to

pa potom postavite za direktora infrastrukture Železnica Srbije.Da li treba gospođo Mihajlović da vas podsetim, na vaša obećanje koje ste krajem 2015. godine dali građanima Srbije, to je naravno bilo predizborno obećanje, mi smo upozoravali građane, vi ste tvrdili da nije, kada ste rekli da od milion i po nelegalnih objekata u Srbiji čak 95% može da bude legalizovano i da će novim zakonom, koji je tada bio pred Skupštinom, ti objekti bili legalizovani u roku od najviše godinu dana. I, to bi značilo da je nekih, preko milion i 400 hiljada objekata u Srbiji nelegalnih, trebalo biti legalizovano. Ne za godinu dana, već za četiri godine koliko to traje. Legalizovano je možda negde oko 15% od tog broja koji ste vi obećali.Dakle, lista tih obećanja

kao što ste govorili da ima 200 kilometara novog autoputa, u stvari je bilo u tom trenutku oko 120, vi otvarate uvek iznova iste autoputeve, odnosno deonicu po deonicu, i onda zbrajate sve ono po nekoliko puta.Vi dugujete građanima objašnjenje kako živite, od čega živite i kako je moguće da ministar u Vladi Republike Srbije tako luksuzno živi, a da se istovremeno gnuša od toga da primi nadoknadu za svoj rad od građana Srbije.Vi ste to dužni, kao javni funkcioner, i zanimljivo je i to pitanje, evo, da to ne zaboravim, pošto i vi ste živeli godinama u nelegalizovanom stanu, da čujemo da li ste ga konačno legalizovali. Za taj stan ste tvrdili da ste ga kupili 1998. godine od novca koji ste do tada zaradili.Vi, dakle, za 28 godina života, znači, uključujući studiranje i sve, vi ste uspeli da steknete dovoljno novca da kupite stan od 140 kvadrata. Znači, za nekoliko godina.

i to je potpuno legitimna teza.Dakle, kredibilitet ministra se u svakom trenutku može dovesti u pitanje. Ministar u svakom trenutku može biti pozvan na odgovornost

i nismo svi u ovoj Skupštini da bi bili servilni prema ministrima, kao što ste to vi iz vladajuće koalicije. Reč ima prof. dr Zorana Mihajlović. **Zorana Mihajlović** Dobro, ko o čemu, radikali o Zorani. To je u redu. imate potpuno pravo da postavljate pitanja o mom kredibilitetu, a za to postoje opet institucije od Agencije za borbu protiv korupcije i svih onih koji su dužni da prikupe svu dokumentaciju, koji tu dokumentaciju imaju i svakog trenutka mogu da vam daju na uvid, čak i one delove dokumentacije koji nisu stavljeni na sajt, jer prosto je takav zakon, ne samo ja, nego kompletna moja porodica, dakle, od moje majke, prethodno pokojnog oca, da, vi se sada smejete, ali ste postavili ozbiljna pitanja, pa na ozbiljna pitanja ja vam vrlo ozbiljno i odgovorno odgovaram.Dakle, imate apsolutno sve i svakog trenutka, baš zato što ja jesam ja jesam u političkom životu Srbije, u Vladi Republike Srbije, imate puno pravo i da pitate i da tražite i da dobijete odgovore. Ono što nije u redu, nije u redu da se služite lažima i poluistinama i da donosite mišljenja pre nego što imate ispred sebe bilo kakvu dokumentaciju.Prema tome, sve što je Zorana Mihajlović radila ili njena porodica, radi i radiće je javno i uvek će biti javno. Ja nikada ništa u životu nisam krila.Što

taj stan se radio, dugi niz godina, on još uvek nema svoju upotrebnu dozvolu, kada se dograđivala zgrada tada je data građevinska dozvola, a ja danas kao ministar građevinarstva još uvek nemam upotrebnu dozvolu, jer mislim da čak nije ni u redu da ja kao ministar građevinarstva sada ulazim u tu priču oko legalizacije to više ne budem bila, onda ću nastaviti sa onim što se zove proces legalizacije ili ozakonjenje mog stana.Dakle, možemo i treba da pričamo uvek o svakom ministru, ali baš svakom ministru, ali posebno mi se dopada kada radikali uvek pričaju samo o meni, a ja sam tu da položim sve račune uvek.Ali, danas takođe pričamo o zakonima. Ja na žalost, od vas nisam čula ni jedan argument za bilo koji zakon koji sam ja danas ovde dobila pravo od Vlade Republike Srbije da ih branim.Ono što definitivno ne može da se izbriše, dakle, papir nekada može da trpi svašta i ljudi mogu da izgovaraju svašta, ali ono što ne možete da izbrišete, to je ono što je golim okom vidljivo, a to jeste puštenih 350 kilometara puteva, to jeste preko 300 kilometara pruga koje su rekonstruisane, to jeste treći međunarodni aerodrom koji je pušten, to jesu projekti u vodnom saobraćaju. To prosto ne možete da izbrišete.Sve drugo podložno je raznim raspravama, poluraspravama, time da se misli da ljudi koji se nalaze na određenim funkcijama, a klamacijom je dozvoljeno govoriti svakako o njima, sve je u redu, sve prihvatam, sva dokumentacija je dostupna, kada god radikali to budu tražili, mogu ja lično da tražim od agencije da vam da sve papire, ako je to već do sada agencija nije dala. - Hvala, gospođo Mihajlović.Slažem se da se stvarno vratimo na temu i da raspravljamo o predlozima zakona koji su danas na dnevnom redu, da izbegnemo…Ne da izbegnemo bilo šta, nego da jednostavno budemo kulturni i pristojni, da govorimo o zakonima i govorimo o onome što je danas na dnevnom

Ona je rekla kako se ja služim lažima i poluistinama i evo, da čujem jednu jedinu laž koju sam izrekao.Ja vas, gospođo Mihajlović, nijednom svojom rečju nisam uvredio.

Ako je ovde neko nepristojan, onda ste to vi, jer ne znate kako treba da se ponašate u Narodnoj skupštini Republike Srbije. To je ono što je suština.Druga stvar, niste odgovorili na pitanja koja sam vam postavio. Koja ću vam pitanja postaviti to biram ja, ne birate vi, ne bira predsedavajući.Da li je vas, gospođo Mihajlović, sramota da primate platu od Univerziteta „Megatrend“, „Džon Nezbit“ ili kako god se on sad navodno zove? Da li vas je sramota da učestvujete u toj lakrdiji i da li je sramota vaše kolege iz Vlade Republike Srbije da sa njima sedi neko ko daje legitimitet nečemu što možda ni bi ni trebalo nazvati Univerzitetom? Dajete legitimitet čoveku koji prodaje univerzitet ljudima za koje nije siguran da postoje, izmišljenim likovima i fotografijama koje su za nekoliko dolara kupljene preko interneta?Da li vam je palo na pamet makar u tom trenutku, ako nije ranije, a morali ste ranije upoznati i vlasnika i osnivača tog Univerziteta i to je možda najbolji pokazatelj koliko vi kvalitetno procenjujete ljude i možda je to najbolji pokazatelj zašto ste upravo ovog Miroljuba Jeftića, koji je takođe profesor na privatnom univerzitetu, on je doduše na „Braći Karić“ magistrirao, doktorirao i tamo je profesor? Možda je to i bio osnov, možda ste se na nekom seminaru upoznali, pa ga prepoznali kao kvalitetnog saradnika, ali nažalost on je došao tu da opljačka građane Srbije.

Ovde ćemo, predsedavajući, morati da spustimo cenzus na 1% ako prethodni govornik nastavi da se uporno javlja ili možda da uvedemo onaj prirodni prag, jeste da nije u pitanju nacionalna manjina, ali ipak je u pitanju politička manjina, ali dobro, o tome neka brine predsednik njegove stranke.Dame i gospodo narodni poslanici, zanimljivo je da kada u ovakvoj raspravi o brojnim predlozima zakona koji su na dnevnom redu ne čujemo baš nijednu suštinsku kritiku na sam predlog predlog zakona ili neku ozbiljnu zamerku, već slušamo isključivo zamerke koje se odnose na lik i delo nekog ministra, u ovom slučaju gospođe Mihajlović. I to, između ostalog, govori o tome da su ovo dobri predlozi zakona i da sadrže brojne benefite za našu privredu, za našu građevinsku industriju, ali i benefite za građane Srbije.O tome govore najbolje dosadašnji rezultati na ovom polju i kada je reč o permanentnom rastu broja izdatih građevinskih dozvola, o čemu ste i vi, ministre govorili i o broju aktuelnih gradilišta u Srbiji, a čuli smo već podatke o tome.Dakle, u periodu od 1.1.2016. godine do 31.12.2019. godine izdato je 72.371 građevinska dozvola. Kada je reč o broju aktivnih gradilišta trenutno ima, opet kako smo i čuli od vas, gospođo ministre, 53.642, što je povećanje od 319% u odnosu na isti period, a kada smo imali 12.800 Dakle, ove cifre su neumoljive u tom smislu. Ovi rezultati su neumoljivi i nesporni, što je najvažnije ako znamo da građevinarstvo predstavlja privredni zamajac, odnosno da pokreće ostale grane prirede naše zemlje i da utiče na rast BDP-a, i na smanjenje nezaposlenosti i sve ostalo, onda je jasno koliko je važno za našu zemlju, kao što je važno istaći i rezultate u putnoj i saobraćajnoj infrastrukturi.Rezultati su evidentni i o tome je govorila ovlašćena predstavnica naše stranke, gospođa Katarina Rakić, dakle, preko 350 kilometara autoputeva pušteno u saobraćaj, od toga samo u 2019. godini 130 kilometara, preko 300 kilometara pruga je rekonstruisano do sada, otvoren je treći međunarodni aerodrom i još mnogo toga, o čemu su pričale kolege.Kao što rekoh, ti rezultati su evidentni i nesporni, e sad, to može nekome da se ne sviđa, ali i dalje niko nije pokušao da ospori ove podatke. Može nekome da se ne sviđa ministar, može nekome da se ne sviđa neki drugi član Vlade, može nekome da se ne sviđa predsednik Republike, neko od nas narodnih poslanika, to je sve okej, ali to ne umanjuje važnost i vrednost onoga o čemu sam malo pre govorio. Dakle, to je sasvim druga stvar i nije ni vreme ni mesto da raspravljamo o tim stvarima ovde.S druge strane, predsedavajući, kada je reč o onom drugom delu opozicije koja već punih godinu dana ne dolazi na sednice Narodne skupštine i ako uredno primaju platu za to, dakle u pitanju je ona Đilasova opozicija iz Saveza za Srbiju koja bojkotuje parlament, koja bojkotuje sve osim plata iz skupštinskog restorana, tu zabrinjava, predsedavajući, jedna, kako bih rekao, nekrofilska politika koja se vodi od strane tog Saveza za Srbiju, a ona se ogleda, u meni, neobjašnjivoj potrebi da koriste baš svaku tragediju, baš svaku nesreću koja se desi, baš svaku elementarnu nepogodu da za to okrivi vlast u Srbiji i to smo videli pre neki dan kada su iskoristili to što se jedan čovek ubio ovde ispred zgrade Narodne skupštine, pa su odmah požurili da pošto–poto, što brže optuže vlast, režim, Vučića i to na krajnje jedan bizaran i morbidan način.Dakle, odmah su njihovi botovi pokušali da za to okrive vlast u Srbiji, da za to okrive stanje u Srbiji i pazite koliko je to morbidno, dakle, odmah su na društvenim mrežama, „Tviteru“ i ostalim pokušali da okrive državu za to što se čovek ubio, posle se ispostavilo iz sasvim drugih razloga.Jedan razloga.Jedan od tih titula glasi: „Jadan čovek, nemam reči! Ovo se do sada nikada nije dogodilo! Jasno je čovek poslao poruku režimu.“ Dakle, ovo je jedan od njihovih tvitova na društvenoj mreži „Tviter“. Pa, jedan drugi kaže: „Poruka je toliko jasna da vrišti.“ Jedan kaže: „Od bojkota do slobode.“ Pazite, ovo su oni povezali sa bojkotom i sa slobodom. Mnogo puta su u prošlosti reagovali na sličan način na ove i ovakve događaje i ja nekad stvarno pomislim da oni jedva čekaju da se u Srbiji desi neka nesreća, neka ljudska tragedija, neka elementarna nepogoda, kao da se prosto raduju tome, kao da priželjkuju da bi se onda radovali, seirili i optuživali vlast za takve primere.Dakle, to sve govori o njihovom licemerju, ali govori o tome da oni apsolutno nemaju nikakvu ideju, nikakvu političku ideju, nikakav politički program i nikakvu politiku.Iz tog razloga

Dame i gospodo narodni poslanici, zanimljivo je kako oni koji kritikuju druge da ne govore o dnevnom redu pričaju sve i svašta i to svaki put, apsolutno stvari koje nemaju veze sa dnevnim kada bi postojala neka selekcija i kada bi bili izbačeni govori koji su skinuti sa Gugla, oni koji su prepisani iz obrazloženja zakona i ono što su naučili napamet kao vrapčići verujte da ne bi ovde bilo dva čoveka u vladajućoj koaliciji koja bi mogla da progovore i da dobiju reč.Dakle, vi niste u stanju da govorite konkretno o bilo kom zakonu i zbog toga ste od Narodne skupštine Republike Srbije napravili ono što ste napravili. Nikada nije bilo gore stanje. Nikada nekvalitetnije rasprave nisu vođene o zakonima. Obesmislili ste i podnošenje amandmana, obesmislili ste i uništili sve što ste mogli da da obesmislite i uništite.Molim vas, gospodine predsedavajući, da upozorite ministra da ostavi mobilni telefon i da ne priča sa vama dok narodni poslanici diskutuju. to smeta?)Šta meni smeta? Pa, neka izađe napolje. Smeta mi to što nije izašla napolje da telefonira, kao što je red. E to mi smeta. Smeta mi što jedu u sali, smeta mi što se ne bave zakonima, smeta mi što telefoniraju i što ćakulaju sa vama. Smeta mi, jer je to nepristojno.Ali je mnogo ozbiljnije pitanje, gospodine Marinkoviću, a zašto to vama ne smeta? Zašto je to vama postalo normalno? To je ono što je osnovno pitanje. Šta se uradili od Narodne skupštine Republike Srbije? **Vladimir Marinković** Hvala.Pravo na repliku, Aleksandar Marković. Izvolite. Predsedavajući, prethodni govornik kaže da ja nisam govorio o zakonu, a u njegovom izlaganju, koje je trajalo skoro deset minuta, apsolutno ni jednom, dakle, ni jednom nije izgovorio reč zakon. zakon. Ne pričam o zakonima koji su na dnevnom redu, nego uopšte reč zakon nije izgovorio ni jednom za deset minuta.S druge strane, prethodni govornik ovde ispoljava jednu nervozu za koju ja, iskren da budem, imam razumevanja. U pitanju je nervoza koja je rezultat istraživanja javnog mnjenja. Rezultati istraživanja javnog mnjenja, kako da vam kažem, stranku iz koje dolazi prethodni govornik stavljaju u grupu stranaka koje su tu negde ispod cenzusa ovog aktuelnog cenzusa od 5%, pa se nadamo da posle smanjenja na 3% da će to biti u redu.S druge strane, izražavam bojazan da ni ovo smanjenje od 1% o kojem sam govorio neće uroditi plodom, ako se prethodni govornik uporno bude javljao i pojavljivao u javnosti.Moja iskrena preporuka toj stranci je da se prethodni govornik što manje pojavljuje u javnosti, da što manje nastupa, da što manje govori u Narodnoj skupštini, jer predsedavajući, onda ni 1% neće biti dovoljan, odnosno neće moći da im pomogne da budu parlamentarna stranka. Zahvaljujem. Hvala, kolega Markoviću.Nemanja Šarović ima pravo na repliku.Izvolite. **Nemanja Šarović** Gospodine Markoviću, vi ste malo stvari pomešali. Srpska radikalna stranka je stranka u kojoj sam ja, a to je stranka iz koje vi dolazite. Vi ste taj koji je prodao veru za večeru, vi ste taj koji je prekršio zakletvu datu pred Bogom i koji misli da je zakletva konzerva paštete pa da ima rok trajanja.Druga stvar, gospodine Markoviću, nema potrebe vi da brinete ni o meni, brinite vi malo o građanima Srbije. I ako već govorite o nečemu, hajde da vidimo kada ćete konačno pokazati krivične prijave. Podsetiću građane da ste tvrdili da su na Vračaru, na opštini gde živite, žuti lopovi ukrali stotine miliona evra i da ste vi zbog toga podneli krivične prijave. Ja sam tražio da pokažete makar jednu,

pričate o lopovluku, o stotinama miliona evra, o milijardama, ali nema krivičnih prijava. Štitite žute lopove. Neke ste primili u svoje redove, neke ste izabrali za ministre, neke postavili za veoma bitne funkcije po Srbiji, svega ima, jedino nema odgovornosti. I to je suština vaše vladavine. Vi jedino znate da se bavite drugima.Srbija uopšte nije srećna zemlja. Daleko smo od onoga stepena razvoja o kome vi pričate. Mladi svakodnevno odlaze iz Srbije.

vi se bavite samo lovom na veštice, vi optužujete opoziciju da ne valja, da ima ovoliko ili onoliko procenata, pa ćete spustiti cenzus, ali vam ne pada na pamet da nešto u društvu promenite.

najtransparentnije moguće sarađivao sa Draganom Đilasom i to dok je Dragan Đilas bio gradonačelnik, u tom mandatu, kada je Dragan Đilas uništavao grad Beograd, zaduživao grad Beograd.

u Srbiji, uveo u vlast Dragana Đilasa u Skupštini Grada Beograda. A, zbog čega? Ako se pitate zbog čega, zbog para, zbog nadzornih odbora, zbog upravnih odbora u javnim preduzećima, ustanovama čiji je osnivač grad Beograd itd.Sada ovde nama priča čovek o žutim lopovima, koji je i danas u koaliciji sa žutim lopovom Markom Bastaćem na opštini Stari grad. Ja mislim da sam postao dosadan već sa pitanjem šta još treba da se uradi, šta treba da se desi da vi konačno izađete iz vlasti u kojoj sedite sa Markom Bastaćem u opštini Stari grad?S druge strane, spominjala se neka zakletva. Istine radi, samo i zbog građana moram da kažem, nikada nikakvu zakletvu nisam dao u tom smislu o kome je gospodin Šarović pričao, a pogotovo ne bih dao nikakvu zakletvu kojom bih tolerisao lažno prijavljivanje iz beogradske opštine Stari grad u grad Vranje zbog putnih troškova. Znate, poslanik se prijavi na neku adresu, fiktivna prijava, a onda naplaćuje dnevnice, a najgore od svega je to što je za to vreme bio odbornik u Skupštini opštine Stari grad. To je krajnje jedan nemoralan pristup. Siguran sam da niko od časnih ljudi ne bi potpisao, niti dao takvu zakletvu. Zahvaljujem.

je rekao da je prvi znak ljudske gluposti potpuno odsustvo stida. I to je nešto što se u Narodnoj skupštini Republike Srbije često može prepoznati.Mnogi

ima.)Evo, da ponovim. Prvi znak ljudske gluposti je potpuno odsustvo stida. Ja vidim da su se u ovoj izjavi mnogi prepoznali. Mnogi su se tu prepoznali, boli ih, zato dobacuju, zato skaču, i to su upravo oni lažni eksperti i ljudi sa kupljenim fakultetskim diplomama o kojima sam ja u prethodnom periodu govorio.Gospodine Aleksandre Markoviću, vi ste maločas rekli da sam ja bio na platnom spisku Dragana Đilasa. Ja, gospodine Markoviću, tvrdim da ste vi lažov. Hajde da vidimo ko je od nas dvojice u pravu, pa onaj za koga se utvrdi da je lagao, da on snosi odgovornost. Ja od toga ne bežim.Dragan bežim.Dragan Đilas je u tom mandatu o kome ste vi govorili iz gradske kase, iz gradskog budžeta, dao milion evra za dnevni list "Pravda", što je bilo vaše stranačko glasilo, od novembra 2008. godine pa nadalje. Nikada do tog trenutka, dok vi i slični vama niste napustili, vi ste, doduše, mnogo kasnije, kad vas je devojka naterala, napustili Srpsku radikalnu stranku, nikada do tog trenutka ni dinara nisu dobili. Mi smo bili najžešća moguća opozicija Draganu Đilasu. godine nije smeo da uđe u Skupštinu grada od nas i nikada duže nisu trajale sednice Skupštine grada. **Vladimir Marinković** Hvala, kolega Šaroviću.Zamolio bih narodne poslanike da se jedni drugima obraćaju sa uvažavanjem.Izvolite, kolega Markoviću. Jako kratko, predsedavajući.Opet se spominje neka moja devojka, kako je mene devojka, ako sam dobro razumeo, naterala na nešto. Očigledno da je nekoga nečiji momak naterao na nešto drugo, možda na saradnju sa Draganom Đilasom.Ali, predsedavajući, kada god prethodni govornik ustane i priča to što priča, ja shvatim da je Sigmund Frojd bio u pravu.

vam najlepše.Nemam osnova da vam dam repliku. Znate da bih vam dao uvek mogućnost da govorite, ali sad stvarno nemam osnove.Ja

Hvala.Poštovana potpredsednice Vlade, koleginice i kolege, mi smo pre nešto više od godinu i po dana usvojili Zakon o posebnim uslovima za realizaciju Projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti i od tada pa do danas dva puta smo raspravljali o izmenama i dopunama tog zakona i oba puta smatram da je bilo opravdano.Prvi put smo izmenama i dopunama Zakona pre nekoliko meseci omogućili borcima odnosno porodicama palih boraca i vojnim invalidima da mogu da konkurišu za ovu vrstu stanova. Takođe, tada smo precizirali i određene prioritete.Ove izmene koje se sada nalaze na dnevnom redu omogućavaju projektovanje i iznalaženje tehnički najoptimalnijeg rešenja, u skladu sa lokacijom i važećom planskom dokumentacijom. Na ovaj način, otkloniće se ograničenja u tehničkim i tehnološkim rešenjima koja su bila na terenu, odnosno na koja se moglo naići u praksi.Izgradnja ovih stambenih kompleksa ima mnogo značaja. Pre svega, pripadnici snaga bezbednosti će na najlakši mogući način doći do krova nad glavom, ali, izgradnja ovih stanova imaće i pozitivne efekte na celokupnu privredu. Pre svega, to će biti dodatni vetar u leđa građevinskoj industriji, jer će biti uposlena domaća naša građevinska operativa. Korist će imati i naši proizvođači građevinskog materijala a, na kraju krajeva, korist će imati i lokalne samouprave, na čijim teritorijama se grade ovi stanovi, jer će ubirati prihode od poreza na imovinu.Na dnevnom redu su izmene i dopune Zakona o vazdušnom saobraćaju. Cilj ovih izmena i dopuna jeste da se unapredi bezbednost u ovoj oblasti. I u ovoj oblasti je postignut određeni napredak u prethodnom periodu i ja kao poslanik iz Kraljeva moram da istaknem i da pohvalim rad Ministarstva, jer je počeo da radi Aerodrom Morava na teritoriji Kraljeva i Čačka i nadam se da će u budućem periodu ovaj aerodrom biti ne samo u funkciji prevoza putnika, već i u funkciji prevoza robe.Za razvoj ovog regiona značajno je i što je počela izgradnja Moravskog koridora, koji će upotpuniti mrežu auto-puteva u centralnoj Srbiji, jer će spojiti Koridor 10 i Koridor 11 i u tom kontekstu je važno da usvojimo Predlog zakona o posebnim postupcima radi realizacije projekata izgradnje i rekonstrukcije infrastrukturnih objekata od posebnog značaja za Republiku mi ćemo ubrzati rešavanje imovinsko-pravnih odnosa i na taj način ćemo omogućiti da se započeti projekti, odnosno izgradnja saobraćajne infrastrukture, završi što pre, odnosno u datim rokovima.Zbog

da iako je bilo tu možda više i od 130 narodnih poslanika, kartica nije bilo, te stoga i to ukazuje kakva je situacija.Ovo nije prvi put. Ovo je drugi put da se dešava u poslednje vreme, kako vi ovde dolazite,

Mi se ovde borimo da sačuvamo ogromna sredstva koja prolaze kroz vaše ministarstvo i, naravno, najveći deo su kreditna sredstva. Neko to mora da vrati. Mi vodimo računa i o tome. Kada mi kažemo da ste vi neosnovano potrošili više od 300 miliona za Moravski koridor, moramo da kažemo, da, vi kažete i neki infrastrukturni radovi koji nisu bili predviđeni u prvoj fazi.Da fazi.Da li imate u vidu da imate saznanje, u to sam potpuno siguran, da je jedan od nosilaca vlasničkih, a i upravljačkih prava u tom „Behtelu“ Vilijam Voker? Znate li ko je on bio? Znate, američki diplomata i špijun CIA koji je podržavao šiptarske teroriste i zajedno sa drugima finansirao i izazvao veštački sukob protiv srpske vojske i policije. Da je to tako, da je on ugledan građanin, govori činjenica je 2008. godine proglašen za počasnog građanina Albanije, a da je 2009. godine iz tzv. države Kosovo dobio najviša odlikovanja za neke posebne zasluge, pa sve i da je ta firma bila najpovoljnija, vi ste to morali imati u vidu i niste smeli doneti u opšte takvu odluku.

Vi zapravo na taj način želite da se oslobodite odgovornosti od sutrašnjeg dana, kada neko bude došao da proveri, da vidi o čemu se tu radi.Ima još jedna stvar. To kako se vi oblačite, gde odlazite, gde trošite novac, to mene savršeno ne zanima,

Vi njemu na neki drugi način šaljete poruke i signale da ste apsolutno nezadovoljni njegovom političkom pripadnošću, njegovom karijerom i svim onim što je on radio u nekom ranijem periodu. Pitanje je da on nije postao predsednik države, a pre toga predsednik Vlade, vi nikad ne bi bili član te stranke, za razliku od nekih kolega kojima je to možda prva stranka, druga, nije ni važno i koji su tu došli iz ubeđenja. iz ubeđenja. Mi srpski radikali smo potpuno sigurni da vi u ovoj stranci niste iz ubeđenja.Mi upravo govorimo o onim autoputevima, o putevima, o rekonstrukciji pruga o kojima ste i vi rekli, 350 kilometara autoputeva, 300 kilometara izgrađenih železnica, rekli ste koji smo na svetu po izdavanju tih građevinskih dozvola i ujedno ste priznali. To nije dobro.Možda dobro.Možda ste delimično u pravu, eto, da vi nećete da rešite sad jedan problem zato što ste resorni ministar, ali vi ne smete da držite za taoce milione građana Srbije. Oni nisu ministri građevinarstva, infrastrukture i saobraćaja, nego ste vi i oni žele da reše taj problem, ali im vi to ne dozvoljavate. Vi niste za to da se to uradi.Dalje, mi se brinemo što vi u ovom zakonu o planiranju i izgradnji u potpuno, ne mogu da kažem ravnopravan, nego čak povoljniji položaj stavljate strana fizička lica u odnosu na naše školovane i stručne ljude kod davanja ovih licenci. Šta će se nama desiti? Desiće nam se da će ti pojedinci, fizička lica doći i steći ovde pravo i dobiti te licence, a onda će angažovati naše stručnjake za izvođenje određenih radova, gde će naknada koju oni budu mogli da zarade biti višestruko manja nego što bi bila kada bi taj posao dobili direktno građani Republike Srbije.Dalje, mi smo vam govorili kada je bio zakon o rešavanju stambenih potreba za lica koja su pripadnici snaga bezbednosti,

li vam je poznato da veliki broj pripadnika snaga bezbednosti nije u situaciji da otkupljuje, nego plaća zakup u nekim stanovima koje su dobili na privremeno korišćenje, pa je određen broj pripadnika Policijske uprave u Šapcu sa različitim mestima u Mačvanskom okrugu još 2012. godine dobio takve stanove, ne može da iz otkupi. Da li će njihov problem biti rešavan u okviru problema ovih ostalih?Ovde se postavlja jedno pitanje, da vi na ovaj način ne narušite strukturu, kvalifikacionu strukturu u Srbiji, da svi sad odjednom, zbog toga što će imati povoljniji tretman prilikom rešavanja stambenog pitanja ne krenu u neka zanimanja koja to omogućavaju u ovom momentu. Ako baš imate najbolju nameru, vi to morate jednog dana da primetite, pa na vreme da se i tu stane, odnosno da se taj broj ograniči. Optimalno je nešto čemu treba da težimo. Nije uvek moguće, nije uvek jednostavno, ali tome vi treba da težite i tako na taj način da rešite.Ovde su određene kolege govorile kako su putevi u Srbiji odlični. Ima ih, ali ima i onih loših, gde vi izgleda da ste zaboravili, a vi dolazite, baš dolazite, jel, iz jedne stranke koja je govorila – stručnost ispred politike i ravnomeran regionalan razvoj. Kao građanin Srbije, ja nešto ne primećujem da je to baš tako.Kolega Veran Matić je rekao kakva je povezanost opštine Koceljeva sa Valjevom i sa Šapcem i to je tačno, ali kakva je situacija, kakav je put od Koceljeve do Osečine, a dalje od Osečine do Ljubovije, na primer? Ili, kakav je put, nema ovde kolege Mladena Lukića, on dobro zna da jedan deo između opštine Bajina Bašta i Kosjerić, znači, to je veza između dva opštinska mesta, i dan danas je makadam put. Nema ni bilo kakvog asfalta.Dalje, hoćete li vi, možda, usporavati projekat izgradnje tunela kroz Kadinjaču i hoćete li ubrzavati projekat i ideju da se izgradi tunel kroz Proslog, kako bi izgradnja mosta Bratoljub

i šest ili možda 6,5 miliona kojih je uloženo u izgradnju mosta Bratoljub, ni danas nije dobio svoju primenu. Vi ste to znali, da ne postoji saglasnost, ne postoje odobrena sredstva u tom momentu i možda je trebalo tu sačekati, odnosno biti agresivniji prilikom dozvole koju je trebalo da da Savet ministara Bosne i Hercegovine.Ovo su pitanja koja nas mnogo više zanimaju od toga šta vi nosite na sebi, koliko vrede vaše rukavice, gde vi slavite slavu i ostalo. To javnost zanima, ali za nas kao ozbiljne ljude koji se bavimo ovim poslom na najozbiljniji mogući način manje je bitno. Hvala.

Dakle, imate predstavnike političkih partija koji direktno članu Vladu govori – jesi li ti normalna, itd., a ja se samo zahvaljujem još jednom zato što ste pričali o zakonima koji danas jesu ispred svih nas ovde u parlamentu i o kojima zaista želim da razgovaram.Takođe,

i završen pre dve godine. Sa srpske strane je urađeno sve, čak je i finansiran sam most, upravo zbog naših ljudi, dakle, koji žive i sa jedne i sa druge strane, da tako kažem, Drine.Ono što jeste bio problem koji se sada, koliko sam ja informisana, rešava jeste novac Upravi za kapitalne ili kako se već zovu, indirektno oporezivanje, pardon, Bosne i Hercegovine, jer oni svoj deo zajedničkog graničnog prelaza nisu rešili, jer navodno nisu imali dovoljno novca.Međutim, ta stvar je, po najnovijim informacijama, rešena i mi očekujemo da ove godine, nadamo se, dakle, ono što su njihove obaveze, da do leta bude gotovo i da mi imamo jedan zajednički granični prelaz, što će, takođe, da bude dobro i da ubrza prosto

smelo da ide i mi moramo stvarno da nađemo način šta je to što koči gradove i opštine da zaista sprovedu samu legalizaciju. Ako smo sve rešili, stvarno se nadam da ćemo i to rešiti.Ne bih sada, baš baš zato, iz poštovanja što ste govorili o zakonu, neću da vam odgovorim na još par stvari koje ste pominjali, ali možda samo na kraju, nemojte da se sekirate oko mog odnosa sa predsednikom, to je ipak moj i predsednikov odnos, a vi ne brinite o tome. Hvala

Uvek govore o zakonima. Možda je moja diskusija najskromnija u odnosu na sve njihove diskusije. Ne znam da li smo se razumeli.Mene takođe zanima odakle vama toliko novac, kada ste toliko zaradili? Most je završen pre dve i po godine. Pre dve i po godine je završen, nije pre dve godine. Dva puta je otvaran, čak i u izbornoj predsedničkoj kampanji jednom i na kraju, kada je kampanja bila završena 20. oktobra 2017. godine po drugi put. Mi želimo samo da propratimo kao odgovorni ljudi zato što ćemo to vraćati mi, zato što će to vraćati deca mnogih ljudi u Srbiji, sve ove kredite. Želimo samo da znamo kuda ide taj novac i da bi to sve bilo transparentno, to je ono što nas zanima.

gospodine Marinkoviću, upozoravam da skrenete pažnju članovima izvršne vlasti da se s poštovanjem odnose prema parlamentu i članovima parlamenta. Možemo mi poslanici na ovakav ili onakav način da komentarišemo ponašanje pojedinih članova Vlade, možemo u tim komentarima da se služimo ponekad i sa rečima koje nisu prikladne, ali zato je uloga članova izvršne vlasti da trpe, da odgovaraju na pitanja koja su vezana za struku, za konkretno predloge Vlade, a ne da komentarišu SRS i to iz obraćanja u obraćanje, stalno naglašava

Ponosni smo na one koji su ostali, izdržali sva iskušenja, ne stidimo se ni onih koji su u jednom trenutku poklekli, ali ne dozvoljavamo onima koji su menjali više partija nego što sam ja čarapa u životu promenio, da nama drže prediku.Vi treba prvo da budete konstantni i stalni u jednoj političkoj opciji, da kažete – ovo je moja politička ideja, ovoj ideji pripadam, programski sam opredeljen na taj način, a ne da od vlasti do vlasti samo menjate, pa hvalite pojedince. Nekad vam je bio Miroljub Labus, pa onda Tomislav Nikolić, odnosno Mlađan Dinkić, pa Tomislav Nikolić, što bi rekli – sve moj do mojega. Hvala.Smatram da nisam povredio Poslovnik i u obrazloženju ću citirati uvaženu koleginicu Vjericu Radetu - u politici ako mislite da zadajete udarce, budite spremni i da ih primate. Prema tome, smatram da nisam povredio Poslovnik. Tako da, nalazimo se ovde u areni, u parlamentu, nemojte da se ljutite toliko.Da li želite da se Narodna skupština izjasni u Danu za glasanje?

mogućnost da replicira prethodnom govorniku koji je govorio, a to je Sreto Perić, dakle na njegovu repliku.Izvolite. **Zorana Mihajlović** Samo da odgovorim da nikada niti Aleksandar Vučić, niti Vlada Republike Srbije nisu išli i otvarali dva puta neki most, kao što su to, naravno, radili neki pre Aleksandra Vučića. Dakle, kada govorimo o Bratoljubu, onda kada se most otišli smo da obiđemo, a kada je most bio potpuno završen, dakle onda je bilo otvaranje mosta sa tadašnjim predsednikom Srbije, Tomislavom Nikolićem, zatim gospodinom Dodikom, predstavnicima BiH i premijerom, tada, Aleksandrom Vučićem.Zaista, nikada nismo se bavili tim stvarima zato što mislim da je to tek bilo ružno u prethodnom periodu, jer smo gledali neke ministre koji su otvarali po pet pute razne mostove i na kraju ništa iza sebe nisu ostavili. Hvala. Hvala.Reč ima Sreto Perić.Izvolite.

To je ono što vi radite, što ste hteli da poentirate, a mislim da vas je posle pomalo, ako imate imalo griže svesti, bilo vas je verovatno sramota. Vi ste znači pre dve i po godine bili na otvaranju tog mosta. Taj most je lepo urađen, završen, ali on danas služi, danas, ne kažemo da će tako ostati,želimo da ne ostane tako, on danas služi samo onako kao jedna jedna uspomena ili očekivanje nečeg što će biti u budućnosti. Ali, evo, vi imate priliku, ako toga bude još, ako Aleksandar Vučić bude i dalje verovao u vas, a otprilike vi ćete njemu doći glave, imate priliku da to popravite odobrenjem, izgradnjom i tako što ćete raditi na tome da se počne sa izradom projekte dokumentacije najpre, a kasnije i sa izgradnjom tunela kroz … To ne govorimo zbog mesta odakle bi taj tunel krenuo i zbog mesta u kojem bi bio izlaz, nego govorimo zbog najkraće veze između velikog dela Republike Srpske, pa i BiH i centralne i centralne Srbije.Ozbiljna i odgovorna vlada i ozbiljni i odgovorni ministri bi trebali tako da se ponašaju i da tako rade. **Vladimir Marinković** Hvala, kolega Periću.Pravo na repliku, dr Zorana Mihajlović.Izvolite. Samo da ne bude zabune između Srbije i BiH napravljen je međudržavni sporazum. Ono što su bile obaveze Republike Srbije, Republika Srbija je uradila u dan i završila taj most. Ono što su bile obaveze po međunarodnom državnom sporazumu BiH, nažalost BiH nije ispoštovala u roku u kojem je trebala, ali ono što je važno za građane, za sve nas, jeste da u odnosu na sve ono što mi sada imamo kao informacije, mi ćemo na leto konačno imati taj most.Kada ste takođe govorili, možda je to slučajno bila greška, rekli ste – u mojim prethodnim strankama. Radi javnosti, ja sam bila samo u jednoj stranci pre SNS, ta stranka se zove G17+, do 2004. godine. Nakon toga sam bila nezavisna potpuno i 2010. godine sam ušla u SNS. Dakle, ja nisam bila, kako reče vaš kolega, i menjala stranke više nego on čarapa, nego dve, tako da verujem da se češće menjaju čarape nego dva puta. Dakle, samo u dve stranke i ovo je stranka u kojoj se ja nalazim već punih devet godina, SNS. Znači, nije više bilo od te dve.

u istoriji višstranačja u Srbiji imala najmanji procenat podrške građana Srbije, a imala je najozbiljnije finansijske institucije, odnosno

ozbiljne kontrole i zato je njoj zanimljiva SNS. Nije reč o vama, nego o jednoj koleginici koja izgledom malo i podseća na vas, zato je ona sada tamo, a već sutra će biti ko zna u kojoj stranci, ako ne bude u zatvoru naravno. Hvala.Imao je gospodin Perić, ja bi vam rado dao stvarno mogućnost da govorite, ali nije vas niko pomenuo, nije vas ministarka pomenula.Vi ste tražili povredu Poslovnika, stvarno nemam opciju.(Milorad

Hvala vam, predsedavajući.Dame i gospodo narodni poslanici, uvažena gospođo Mihajlović sa saradnicima, predstavnicima ministarstva, kada na dnevnom redu imamo predloge iz Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, mi dobijemo priliku da govorimo o rezultatima koji su vidljivi, o rezultatima koji se mere kilometrima.Na samom početku želim da vama i vašem timu čestitam na požrtvovanosti, na istrajnosti u nameri da gradite našu zemlju i time u mnogome popravite životni standard građana sa jedne strane, ali pre svega da sprovedete u delo sve projekte koje je Aleksandar Vučić najavio.Vi ste realizacijom konkretnih projekata pokazali da Srbija može da prati najmodernije zemlje u korak i da može da se razvija na bolji način, jer ti projekti sa jedne strane podrazumevaju mnogo radne snage, ali sa druge strane podrazumevaju na stotine miliona evra investicije, a što, složićete se, ne bi bilo moguće bez finansijske stabilnosti našeg budžeta.Dakle, moramo da uzmemo u obzir projekte koji su završeni, ali i one projekte koji su započeti i naravno one projekte koji su tek u govorio o novom investicionom ciklusu i možemo pomenuti auto-puteve čija je izgradnja započeta, kao što su Moravski koridor, kao što su auto-putevi Ruma – Šabac – Loznica, Preljina – Požega i Sremska Rača – Kuzmin, ali tu su i planirani projekti, o kojima sam ja nedavno govorila, o auto-putu Niš – Merdere i o njegovom velikom značaju, ne samo za Nišavski okrug, već i šire.Imamo šire.Imamo Toplički okrug, imamo Pirotski okrug, kroz koji prolazi auto-put koji će povezivati oko pola miliona ljudi, a osim toga biće deo transportne mreže i direktno, ili indirektno će uticati na razvoj privrede i trgovine.Ulaganje u infrastrukturu nikako nije pogrešno, pogrešno, jer se ulaže u bolje povezivanje i bolje poslovanje, a sve to građanima donose samo benefite. Izvoz iz Srbije je važan faktor razvoja ekonomije i važan faktor za otvaranje novih radnih mesta.U 2009. godini izvoz robe iz Srbije je iznosio 5,9 milijardi evra, a u 2018. godini izvoz je iznosio 16,2 milijarde evra i na tome treba da nastavimo da radimo, a novi auto-putevi i lakše povezivanje će nam to omogućiti.Od 2012. godine, kada je SNS preuzela vlast, pa do 2019. godine, izgrađeno je 350 kilometara auto-puteva, a broj vozila je sa 37 miliona u 2014. godini, povećan na 57 miliona u 2019. godini. Osim, auto-puteva urađeno je još mnogo velikih infrastrukturnih projekata.U tom smislu, važno je usvojiti izmene, koje će omogućiti bržu realizaciju velikih infrastrukturnih projekata, u okviru novog investicionog ciklusa, a osim svega ostalog te izmene su takođe danas pred nama.Vlada nama.Vlada Srbije je 2020. godinu odredila godinom u kojoj će početi, dakle novi investicioni ciklus, vrednosti oko pet milijardi evra i efikasnije administrativne procedure doprineće da se u najkraćem roku izgrade novi putevi, pruge, luke, bolja komunalna infrastruktura itd.Ja sam sada iznela samo deo onoga što je urađeno i deo onoga što je Vlada planirala u oblasti saobraćaja, građevinarstva i infrastrukture i na osnovu toga, mogu da kažem, da je potpuno jasno zašto se pripadnici Saveza za Srbiju, nerviraju i zašto sve ovo, o čemu mi govorimo, a to su rezultati Aleksandra Vučića i rezultati Vlade Srbije, zašto to kod njih budi mržnju, ako hoćemo da budemo realni, oni koji su bili na vlasti do 2012. godine, a mnogi od njih su sada deo tog Saveza za Srbiju, takve rezultate nisu imali i nisu imali prilike da o takvim rezultatima govore.Ta mržnja prema svemu, što je u Srbiji dobro, i što je naravno rezultat rada, Aleksandra Vučića i Vlade Srbije, je zapravo proizvod njihove nesposobnosti i želje da se, pre svega bave sobom i sopstvenim interesima, a ne građanima. Nikakav politički program nemaju da ponude građanima.Jedno vreme su, sećamo se, čak imali i šator u parku preko puta predsedništva, pa i taj šator sada više ne postoji, i to su zatvorili. Oni, naravno šire destrukciju na sve strane, maltretirali su ljudi u RTS-u, maltretiraju ljude na ulici.Mi gradimo, a onda imamo Bastaća koji ide i vodi borbu sa saobraćajnim znakovima, ruši te znakove. Imamo Boška Obradovića koji, kao narodni poslanik, lupa zastavom Srbije o prozore i vrata Narodne skupštine.Parlamentarni dijalog njima ne znači ništa, oni su želeli paralelni parlament, ali osim laži, afera, vređanja, sa mikrofona u holu Narodne skupštine, mi ništa drugo nismo mogli da čujemo.Kada mi neko kaže, vrlo često, da govorim jedne iste stvari o njima, ja postavim pitanje, a šta drugo o njima da kažem, osim ovoga što sam do sada navela. Oni nisu pokazali ni trunku interesovanja da Srbiji bude bolje, osim interesovanja koje su pokazali za građane, a to je da njima manipulišu, svakodnevno im plasirajući laži i afere.Prema tome, moja želja jeste da nastavimo da radimo i da gradimo našu zemlju, oni neka izađu na izbore, pa ćemo videti da li će moći da dobiju i ta 3%, a o tome ćemo imati prilike da pričamo i na nekoj od narednih sednica.Naravno, poslanička grupa SNS će podržati ove predloge, koji su pred nama, jer sasvim je logično, želimo da budemo deo plana koji podrazumeva da Srbija bude moderna, razvijena i uređena zemlja. Hvala.